glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno poslanika i da imamo uslove da nastavimo rad.Sednici je sprečen da prisustvuje Mladen Grujić. On je jedini pismeno po Poslovniku prijavio svoje

Uvažene kolege poslanici, poštovani gospodine mandataru, poštovani budući ministri, pročitao sam pažljivo vaš plan i program, kao što sam pažljivo pročitao isti onaj koji ste 2014. predložili.Naravno, kada bi se živelo od dužine ekspozea svi bismo mi ovde mogli da se takmičimo ko će biti u stanju da duže govori i da napiše bolji program, ali bi to bilo takmičenje u besedništvu. Gotovo da nema nikog verovatno ko se ne zalaže da se ostvari ono što ste vi definisali kao programske ciljeve. Međutim, živi se od rezultata i živi se od dela.Ja sam stekao utisak slušajući vas da mi ne živimo u istoj državi. Ja sam poslanik iz centralne Srbije, koji je iz Trstenika i tamo je Vlada Republike Srbije ugasila 2000 U tom delu Srbije u zadnjih 15 godina nije bilo nijedne ozbiljne investicije, ni domaće ni strane, i to od Kruševca do Čačka gde živi 500 hiljada stanovnika. Nisam čuo u ekspozeu da je planirana izgradnja autoputa Pojate- Preljina, ali zato sa druge strane, imamo najavljeno gašenje železničke pruge od Kraljeva do Stalaća.U tom delu Srbije, kao i u ostalim delovima Srbije, poljoprivrednici danonoćno rade, muče se i juče i prekjuče zapravo dok smo mi ovde radili oni su obrađivali svoje njive na suncu nije im bilo teško da rade i jedva sastavljaju kraj sa krajem, zato što nije bilo rezultata u oblasti poljoprivrede, s jedne strane.S druge strane dozvoljen je reeksport i danas Srbija izvozi robu iz EU za Rusiju i eto ga odgovor na ono o čemu ste govorili prilikom izlaganja ekspozea zašto je povećan izvoz poljoprivrednih proizvoda iz Srbije. Povećan je izvoz iz drugih zemalja. Srpska roba se nažalost ne prodaje ili se prodaje po niskim cenama.Takođe, u tom delu Srbije, gospodine mandataru, mladi ljudi planiraju da svoju budućnost grade u nekim drugim zemljama i odlaze iz Srbije. Svi ti ljudi su, verujem, 2014. godine verovali u vaš program i ono što ste govorili. Verujem da će veliki broj njih verovati i danas. Međutim, rezultati pokazuju da vi zaista jeste u stanju i posvećeni ste da napravite ozbiljan program, da napravite ozbiljan ekspoze, ali mene niste uverili da ste u stanju da sprovedete ono o čemu pišete, i da organizujete sistem u državi koji će funkcionisati.O tome mi govori i to da je u prethodne četiri godine u tri vlade, u jednoj rekonstrukciji promenjeno 30 ministara, četiri ministra privrede, četiri ministra prosvete, četiri ministra odbrane, tri ministra finansija. Evo, imamo i sada novih šest ljudi.Za sve te ljude ste govorili da su to takođe stručni ljudi koji će u svojim oblastima postići velike rezultate, da je prethodna Vlada Vlada kao „Bajern“, koja će raditi timski, ali nažalost, ti rezultati su izostali. Nisu nam čak pomogli ni svi oni strani savetnici, od Štroskana, Guzenbauera, Franka Fratinija, Toni Blera i drugih.Pitam vas - da li ćete vi kao selektor nastaviti i dalje da igrate i u napadu i u odbrani, da uz prisustvo medija primate građane i budete predsednik i mesne zajednice i predsednik opštine i javnog preduzeća i katastra i na taj način urušavate sistem institucija u Srbiji i onda, uzgred, ne morate se ni čuditi, i potpuno je logično kada svi očekuju odgovor od vas, a ne od nadležnih institucija, pa i kada je u pitanju, kako ste rekli, rušenje tri barake u Savamali?Ja ću samo deliće pročitati iz vašeg prethodnog ekspozea, da će Srbija postati zemlja jednakih šansi za sve, gde nije bitno da li imate ili nemate člansku kartu stranke ili ne, da će mladi ljudi ostajati u Srbiji, da ne želite Srbiju koja živi od danas do sutra gde se vlast smatra uspešnom ako ima nešto hrane, lekova i struje i sve to uspešno predstavlja u svojim medijima.Rekli ste da će biti doneti zakoni koji će ostvariti pravo tržišno okruženje i uništiti korupciju, smanjiti broj ljudi u javnom sektoru i reformisati javni sektor, da smo imali veliku sreću sa FAP-om i SIS-om, da ćete reformisati pravosudni sistem i sprovesti sistemske reforme u obrazovanju, državnoj upravi, lokalnoj samoupravi, da ćete poljoprivrednu proizvodnju povećati za 30%.Takođe, obrazovanje će nam biti na prvom mestu, obrazovanje je temelj od koga počinjemo da gradimo našu zajedničku kuću, našu novu Srbiju, bolju Srbiju, Srbiju koja zna, kao i da država mora postati podrška, a ne prepreka privrednicima, da ćemo reformisati i da ćete realizovati mere za smanjenje siromaštva.Vi, gospodine Vučiću, sami budite realni i procenite šta je od ovoga urađeno, a šta nije. Ja znam da je za ovo verovatno bio potreban pun mandat, ali ste vi sami doneli odluku da ga skratite na polovinu.Što se tiče predloga članova Vlade, moram da kažem da sam sa nekim ministrima iz prethodne Vlade uspešno sarađivao. Tu moram da pomenem gospođu Mihajlović i gospodina Antića, sa kojima sam realizovao ozbiljne projekte. Od novih ministara ne poznajem većinu, ali poznajem gospodina Nedimovića i Anu Brnabići i pozdravljam njihov izbor kao novih ljudi u novu Vladu Republike zbog čega ja ne mogu da podržim ovaj vaš program je to što nisam video rezultate u prethodne četiri godine, a bilo je dovoljno vremena da se to oseti.Sa druge strane, nisam video preduslove da se realizuju ovi ciljevi vaši, koji su nesumnjivo dobri. Bio bih neiskren ako bih rekao ako program nije nešto što bi želeli svi mi da se realizuje. I ja živim u ovoj zemlji i žive moja deca i želim da tu žive i želim da se realizuje vaš program. Ali, da bi se to uradilo, neophodno je uraditi neke elementarne stvari na koje nisam primetio da ste u ova dva dana bacili akcenat, a to je pre svega promena političkog sistema u Srbiji, uspostavljanje sistema vrednosti i institucija sistema Republike Srbije. To je preduslov da biste uspeli da realizujete sve ovo o Pokušaću da u najkraćem odgovorim na sve što ste rekli. Sve što ste pročitali je dobar tekst i sa svim sam saglasan. Rekao bih da bar 80% onoga što ste pročitali smo baš tako i uradili. Mislim da to ljudi vide.Rekli

Posao je svakog funkcionera da razgovara sa ljudima. Smejao sam se nepismenim ljudima koji su izgovarali svašta, kako je to posao pojedinih zaštitnika i ne znam koga. To je posao pre svega izabranih predstavnika vlasti, da razgovaraju sa građanima i da rešavaju njihove probleme. Ne govori samo ime šta ko radi. Ne postoji funkcija primalac građana. To je moj posao, da razgovaram sa narodom, da osetim puls ljudi, da vidim šta je to što ih boli, kakve probleme možemo da rešimo. Od 87 ljudi, za mene to nije malo, za 46 ljudi smo rešili problem. To je više od 50%. I bolje da smo rešili za 46 nego da je to bilo nula. Da li se to nekome dopada ili se ne dopada, ja tu ne mogu ništa da uradim. Mislim da je to nešto što je potpuno normalno i da to takođe pokazuje da se predsednik Vlade oseća kao i svi drugi građani i da nikakvu razliku ne pravi između sebe i njih.Sa druge strane, čitali ste deo u kojem sam govorio da ćemo da pružimo podršku privredi. Pa, pružamo podršku privredi i zato imamo ovakav rast privrede. Za razliku od perioda vaše vlasti u kojem smo imali minus 3,6, danas imamo plus 2,6. Ako ćete da me ubedite da je minus 3,6 veće od plus 2,6, po kriterijumima koje vi priznajete, mi priznajemo, ceo svet priznaje, ja bih voleo da mi objasnite koja je to matematika. Koja je to aritmetika koja taj rezultat može da dovede do toga da je minus 3,6 veće od plus 2,6? U kojoj to zemlji, na kom to mestu i kako je to moguće?Kažete nema smanjenja siromaštva. Ima ga, ali je malo. I Svetska banka ga konstatuje, ali nije dovoljno. Zato će to biti drugačije u narednim godina, zato što će brži rast BDP-a brže doprinositi smanjenju siromaštva. Mi bismo želeli da to ne bude 0,6 i 1,6, nego da to ide preko 2 i 2,5 posto na godišnjem nivou. Ako to budemo mogli da uradimo, to je dobar rezultat. Ali, ja sam se javio ne zbog toga da bih, razumem politiku, razumem šta mora da se kaže i to je sve u redu. Hvala na tome što ste barem rekli za ciljeve i za program da je dobar i u redu, i to je nešto.Dakle, mi inače imamo u našoj zemlji neverovatan odnos prema svemu. Evo, približava se 1. septembar. Gledajte, na svim televizijama i svim novinama imaćete kako je strašno kako su nam knjige skupe. Ali, još više od toga kako je strašno kako su nam knjige skupe, iako ponovo imamo toliko i toliko besplatnih udžbenika i ne razumem zašto to imamo i na to pristajem zato što većina članova Vlade uvek na tome insistira, ali ni to neće da bude tema, tema će da bude obim tih knjiga, ili kako bi govorili stručnjaci – koliko su debele knjige. Kao da su svinje, a ne knjige. Kao da se knjige jedu, a ne čitaju. Onda je glavni problem – a kako će naša deca to da nose u teškim rančevima u školu? Što, da kičmu ne izlome? Što, da meniskus ne povrede? I sve nam je nešto teško i uvek nam je teško.Kada se poveća cena žive vage, kilo žive vage svinje, onda puštaju samo potrošače koji se žale, a tad ne idu kod proizvođača. se spusti cena svinje žive vage, onda idu kod proizvođača koji, kažu, ništa ne valja, ne idu kod potrošača. I da idu, i oni bi opet rekli da ništa ne valja. Nama nikad ništa ne valja. Šta god da se dogodi, kako god da se dogodi, ništa nam ne valja. Šta god da sam rekao, i vi to dobro znate, šta god da sam rekao, da sam govorio minut ovde, a ne što sam se trudio i borio se... Ne zaboravite, vi ste juče svi izlazili po 10 puta, a neki i po 10 sati bili napolju.

hoću da vam kažem da sam i time želeo da pokažem poštovanje prema svima, da saslušamo sve, ali to nama nedostaju, rekli ste, vrednosti institucije. Nama nedostaje promena političkog sistema i to su razlozi. Pa, imamo u okviru političkog sistema sve ono što smo imali do pre neku godinu kada ste vladali. U najmanju ruku neke stvari su značajno unapređene, ali ništa lošije od toga. Ja sam spreman da razgovaramo i o izbornim zakonima i o svemu drugom, ali nismo ništa urušavali. Naprotiv, ostavili smo sve na najvišem demokratskom nivou, kako ste nam vi ostavili, kako ste o tome govorili, osim što nismo zloupotrebljavali ono za prljave spotove itd, kao što su neki drugi radili.Samo ne razumem šta se to promenilo, te je od najboljeg odjednom postalo najgore. Kakve su te vrednosti institucije, jer se ja sećam tih nekih nezavisnih institucija, one su bile nezavisne od svega? Ćutali kao zaliveni sve vreme, nikad ništa nisu smeli da kažu. Bio je jedan ministar, sada više ne znam, nije u vašoj, u ovoj drugoj stranci. Više ne znam ni da li je u toj drugoj. On je protiv kandidat sad neki. Ove znate frakcije vaše. Taj kad

Poslaniče Milojičiću, nije vas spomenuo uopšte, nije spomenuo naziv stranke. Nemojte sami da se prepoznajete i legitimišete. Znači, pomozite meni, da ne moram ja po celoj sali da moram da reagujem. da reagujem. **Aleksandar Vučić** Taj kad prozbori neku reč protiv tih institucija, oni se sakriju i po tri meseca se ne pojavljuju nigde, odu na duži godišnji odmor. Danas te institucije, hvala bogu, funkcionišu, svaki dan nam nešto kažu, svaki dan rade svoj posao. Makar po tom pitanju je nešto drugačije.Što se tiče vrednosti, u pravu ste, saglasan sam. Imaćemo taj problem i za 30 godina. I upravo zbog svih nas i zbog toga što nećemo da čujemo, nećemo da saslušamo nikog drugog i nećemo da priznamo da je nekada neko drugi nešto uradio, i to ni vi nama, ni mi vama i to tako ide. I zbog toga što se u našoj zemlji ne ceni ni znanje, ni rad, ni trud, ne ceni se ništa. Ceni se samo kako mogu da dobijem na svoju stranu što više saveznika da bih mogao da pravim kombinacije i da bih mogao da pobeđujem one druge i ništa drugo ne postoji. O tome ćemo moći da pričamo i za četiri godine ili sa nekim drugim da pričate, i za osam godina i za dvanaest i za šesnaest i neće se to, na moju žalost i na vašu žalost, mnogo promeniti.Što se tiče „Petoletke“, nije Vlada Srbije kriva za to, kao što vi to dobro znate. Vlada Srbije je pomagala i bukvalno davala sve od sebe da se učini sve kako je rukovodstvo „Petoletke“ radilo, tražilo i želelo, iako smo imali drugačije ideje i planove o socijalnom programu koji smo poštovali, neću ni da govorim. Pitajte to one koji su uspeli da fabriku razore i unište i da ništa u nju ne ulože u periodu u kojem je to trebalo da urade, već su samo čekali da njena vrednost pada, da obrtni kapital bude na najnižem nivou, da bukvalno bude razorena i da na kraju nikome, ni sa Belorusima, ni sa svima drugima sa kojima smo pregovarali ne možemo ništa da učinimo.Dovodimo učinimo.Dovodimo „Kromberg i Šubert“ u Kruševac. Uskoro verujem da ćemo dovesti još jednu fabriku u Kraljevo. Govorim o celom Moravskom koridoru, govorim o celom putu od Preljine do Pojata, dakle od Čačka, Kraljeva, Banje, Trstenika, Kruševca do Ćićevca. Ne mogu da kažem Ne mogu da kažem da u svako mesto možemo uvek da dovedemo tako velike investitore, ali mislim da i u opštim uslovima možemo da popravimo to stanje.Drugo, što se reeksporta tiče i povećanog izvoza, apsolutno nije tačno to što ste rekli. Reeksport je na tako malom nivou da ga ne možete računati u našem izvozu ni do 1%, ni do 1%. Toliko su žestoke naše kontrole. Vi mi navedite primere, evo, molim da mi navedete primere, kao što sam molio da mi navedete primere gde su to radnici nosili pelene, kao što sam molio primere da mi navedete primere u kojoj to zemlji nisam posetio Srbe. Na kraju nisam dobio odgovor. Zato što je uvek bilo rekla-kazala – čitao sam u novinama, rekla mi baba Smilja. Ja vas pitam, pokažite mi te kompanije koje reeksportuju tolike poljoprivredne proizvode i odmah ćemo da reagujemo kao država, istog sekunda i videćete da sam u pravu. Za takve stvari bih ja voleo da nam ukažete i voleo bih da se pokaže da nisam u pravu, da možemo da reagujemo istog sekunda, ali mi recite. Evo, ja sam dobio uveravanja jer moj tim prati i pošalju mi odmah informacije. Tačno znam i oni znaju da ne smeju da mi pošalju lažnu informaciju.Ovo je jedna od stvari na kojoj smo insistirali. A zašto smo insistirali? Zato što smo želeli da to što postoji takav odnos između Evropske unije i Rusije iskoristimo za sebe, da mi povećamo nešto od svoje proizvodnje, da mi više možemo da izvezemo u Rusiju, a ne da pomažemo onima koji su im uvodili sankciju. To je njihov odnos i šta nas briga za njih. Neka oni rade šta hoće između sebe. Mi hoćemo da zaradimo na svojim proizvodima. Mi hoćemo da Srbi prodaju svoje proizvode, a ne da prodajemo češke, austrijske ili mađarske proizvode. I zato smo tako rigorozne kontrole uveli.U svakom slučaju, vama hvala na korektnom istupu i molio bih vas, ako imate bilo koji od ovih podataka da nam ukažete na to, da bude konkretan, da bude precizan i budite sigurni da ćemo istog sekunda da reagujemo. Zahvaljujem se. **Maja Gojković** Hvala vama.Reč ima Milena Turk. Neka se pripremi Žarko Zahvaljujem predsedavajućem.Dame i gospodo narodni poslanici, čast mi je da govorim na ovu temu u danu kada raspravljamo o Predlogu programa rada Vlade u budućem mandatu i o predlogu kandidata za ministre u budućoj Vladi.Imali Vladi.Imali smo prilike da čujemo zaista iscrpan, detaljan i opširan ekspoze i program rada Vlade u kome je segment po segment razmotrena svaka tema koja je od suštinske važnosti za Srbiju. Uporedo sa ovim programom, prikazan je i niz rezultata koji su postignuti i koji govore o tome da smo na dobrom putu. O toj činjenici govori i podatak da smo na ovim izborima dobili izuzetno veliku podršku građana upravo za reforme i za tempo kojim se kreće Srbija. Za svaki od ovih segmenata, privreda, poljoprivreda, Kosovo i Metohija, evropske integracije, infrastruktura, predloženi su ljudi koji su ljudi zavidnih biografija, velike stručnosti, iskustva. Sigurna sam da će ovakav tim biti dosledan u sprovođenju ovakvog programa Vlade. Međutim, bez obzira na impresivne biografije, svi ministri u Vladi će biti odgovorni pred građanima Srbije, upravo pred onim građanima koji su podržali ovakvu politiku.Srbija nema vremena za gubljenje. Srbija nema vremena za isprobavanje politike i za oklevanje. Mi smo dužni da postižemo maksimalne rezultate, da pokažemo upornost, doslednost, da pokažemo efikasnost. Dužni smo da pokažemo da smo u stanju da se suočimo sa svim izazovima i problemima i da postignemo ciljeve. Cilj je svima nama jedinstven. Cilj je jedna uspešna, organizovana, pravna država, ekonomski razvijena. Cilj nam je da Srbija uživa ugled u svetu, da bude stabilna i bolje mesto za život. Zadataka i izazova je mnogo, od donošenja zakona do njihovog sprovođenja. Dužni smo da nastavimo da šaljemo poruku da je Srbija sigurna i stabilna zemlja za ulaganje i da su naša vrata otvorena investitorima i da smo spremni da pokrenemo našu privredu.S druge strane, sve vreme stižu napadi, kritike, saveti, neretko i direktive od onih koji su deset, dvanaest ili petnaest godina unazad proveli na vlasti, koji su imali sve vreme ovog sveta da sprovedu sve ono što su zamislili. Saveti dolaze od onih koji nemaju ideje, ali zato imaju preporuke kako sve treba da se radi. Nastavlja se politika sukoba i napada, kakvu je vodio i moj prethodni govornik, tada je bio na mestu predsednika opštine Trstenik. Za to vreme dok se on nudio za ministra kroz različite medije i ambasade, u Trsteniku se infrastruktura raspadala praktično, putevi su rađeni samo u predizbornim kampanjama, dakle, samo predizborni asfalt, putevi su nasipani besomučno, unedogled, bez ikakvih trajnih rezultata. Čak postoji jedan proračun da je u jednom selu u opštini Trstenik jedan put nasipan toliko puta da bi trebalo da je visok sedam metara.Kritike dolaze od onih kojima su projekti čamili po fijokama samo zato što su bili predloženi od nepodobnih ljudi, ako je projekata uopšte i bilo jer su neretko bili i stari po 30 godina ili neažurirani i nisu služili stanovnicima opštine Trstenik. Kritike dolaze od onih koji su 120 miliona dinara prosuli praktično u kapitalni projekat akva parka u Trsteniku koji nema ni ono osnovno, a to je upotrebna dozvola.Ovde imam izveštaj Direkcije za planiranje i izgradnju u kome se kaže: „S obzirom da voda ulazi u prostoriju kroz zidove na kojima se nalaze komponente elektroenergetske instalacije koje su pod naponom, dakle, prekidači i priključnice, kao i činjenicu da je voda stalno prisutna na podu prostorije, postoji potencijalna opasnost da električnim naponom budu ugrožena lica koja se nalaze u prostoriji ili bazenu.“. Dakle, akva park koji je otvoren pompezno u prošloj godini, da bi se prikupili politički poeni, nema, dakle, ni upotrebnu dozvolu i nije ga dosadašnja vlast koju čini SNS zatvorila iz hira ili iz inata, već zato što je ugrožena bezbednost dece, koja nam je svima na prvom mestu. Takvi koji pošto-poto vode politiku sukoba ne razmišljaju o rezultatima, koji su ipak dužni stanovnicima opštine Trstenik koji su ih i postavili na tu poziciju.Moram da odgovorim i na pitanje „Petoletke“. Dakle, nije ova vlast zatvorila dve hiljade radnih mesta, nego je vlast od 2000. do 2010. godine zatvorila deset hiljada radnih mesta, stvorila dugove od 120 miliona evra, koji oko tri puta prevazilaze vrednost čitave fabrike i to je ono što je poražavajuće. Dakle, svi koji kritikuju Vladu aktivno su učestvovali u politici do sada i zaista je licemerno da sada dele nekakve savete.Da se vratim na temu. Sigurna sam da će ovakav tim Vlade, koji je sačinjen od eksperata, stručnih ljudi, ljudi od iskustva i struke, biti u stanju da sprovede ovakav program Vlade dosledno i da korak po korak dostignemo naše ciljeve. Zahvaljujem. Hvala vama.Žarko Korać ima reč.Izvinite, sedite poslaniče, ne znam s kojim pravom ste sami ustali i dali sebi reč.Žarko Korać. tu.Vi niste personifikacija Trstenika, znači, nije spomenula vas, lično, niti partiju. Ne mogu na spominjanje gradova, ima vas više, onda svima da dam reč.Izvolite Poslovnik. **Miroslav Aleksić** Reklamiram povredu člana 104. stav 1. gde kaže da, ukoliko se narodnom poslaniku neko obrati uvredljivo, između ostalog navodeći njegovo ime, prezime ili funkciju, ja sam obavljao funkciju.Dozvolite da završim. **Maja

Poštovani predsedniče Vlade, poštovana predsedavajuća, kandidati za ministre, dame i gospodo narodni poslanici, saslušali smo i pročitali ekspoze, pre bih mogao reći jedna bela knjiga sveopšte naše stvarnosti. Ovde je prikazano naše juče, naše danas i naše sutra.Naše juče, zato što, ako nam mere gde smo danas, moraju nas pitati gde smo bili juče. A koliko juče, bili smo kao zemlja na kolenima na ivici ponora, u recesiji, gde je javni dug bio bez kontrole, gde smo imali 26% nezaposlenih ljudi, opšta depresivnost, vrlo loš međunarodni položaj. I, onda dolazi prethodna vlada i počinje štednja, počinje rad, počinje odgovornost, počinje da se menja naš međunarodni položaj i zemlja se polako diže, kao Feniks iz pepela. Danas je Srbija na sigurnom i stabilnom putu.Danas ulazimo u novu fazu reformi i upravo ovaj ekspoze je nešto što je kapitalno za Srbiju. Srbiju. U njemu se oseća jedan pravi stvaralački optimizam, stvaralačke ideje, gledanje i daleko i duboko, jedna izražena volja i jedna nepokolebljiva vera da će rad pobediti nerad, da će odgovornost i istina biti ispred laži i da će pravda pobediti nepravdu.Premijer o ovom ekspozeu i temeljno i trezveno prati situaciju, on ne preuveličava opasnosti i probleme, ali ih i ne izbegava. Prikazuje ih otvoreno, jasno ide u susret tim problemima i nudi normalno rešenje.Ono što je meni posebno drago to je što je u ekspozeu određeno mesto posvećeno životnoj sredini, a posebno i to što je i obećano da će u narednom periodu daleko više pažnje biti posvećeno životnoj sredini. Mi moramo u životnoj sredini i u njenoj zaštiti učiniti i možemo i bolje i više. Nažalost, životna sredina je duži period više služila za udomljavanje nego za kreiranje i jačanje i naših

se borimo za investitore da nam uđu i da pokušavamo na sve načine da ih dovedemo, verujte, nama investitori u životnoj sredini stoje na vrata i kucaju. Mikrosistem javno-privatnog partnerstva možemo vrlo jednostavno rešiti sistem upravljanja otpadom. To se u praksi već i pokazalo. Oni će doći, uložiti pare, doneti znanje, doneti kulturu, doneti sistem, a onda jednog dana, posle 20 godina otići, ali sve će to ostati. A mi ćemo u tom periodu moći da plaćamo i vraćamo to sve, s jedne strane prodajom tog našeg otpada koji nam je danas neviđen balans, a sa druge strane da na neki način i lokalne samouprave ubedimo da je zdrava životna sredina važnija od toga da će pare odvojiti za neke pevaljke ili za nešto što je potpuno nevažno.Na kraju krajeva, za hiljade čišćenje, hiljade divljih deponija lokalne samouprave izdvajaju, a često puta se zna i gde će biti divlje deponije i ko će ih čistiti u toku godine i pre nego što se budžet u lokalnim samoupravama usvoji, biće dovoljno da mi taj sistem potpuno rešimo. To je jedini i pravi način. Ako čekamo donacije, nećemo ih brzo dočekati, jer oni nam jednom rukom daju, drugom rukom uzmu. I kada se izređaju svi ti menadžeri za podršku i za savete i za razne druge edukacije, malo ostaje za operativni sistem. To je pokazano na izgradnji deponije regionalne u Subotici koja se gradi već 11 godina. Početa je da se gradi kad i Burdž Kalifa, a Burdž Kalifa je završena 2010. godine, a mi još kopamo i kopaćemo ko zna još koliko, to ćemo tek da vidimo. To su samo primeri da možemo i moramo u narednom periodu to mnogo jednostavnije i bolje uraditi.Kada je u pitanju zdravstvo, zatekli smo zdravstvo u jednoj kliničkoj smrti. ni jedna društvena delatnost nije više uništena od 2000. godine, nego što je uništeno zdravstvo. To su bile crne godine našeg zdravstvenog sistema. Rad prethodne Vlade učinio je da smo zaustavili to, da smo osvežili, oživeli zdravstveni sistem. Stvoreni su i odlični temelji i ja očekujem u novoj fazi, fazi reforme i zdravstva, da zdravstvo za četiri godine bude uz rame srednje razvijenih zemalja Evrope.Kada su u pitanju personalna rešenja, ja verujem da su ovo odgovorni i ozbiljni ljudi vrlo stručni. U to ne sumnjam da će oni pokušati da daju svoj apsolutni maksimum. Da li će taj maksimum biti adekvatan zahtevima funkcije i zahtevima premijera, to je već neko drugo pitanje, a na to pitanje će nam odgovor dati u hodu verovatno premijer.Prema tome krećemo u novu fazu svih opštih društvenih, političkih, kulturnih, socijalnih, ekonomskih reformi. I, to je najvažnija ta nepokolebljiva vera premijera, to je „condition sine qua non“ uspeha. Verujem da ćemo uspeti.Gospodine predsedniče, imate punu našu podršku. Mi moramo uspeti. Srbija mora biti bolja. Srbija mora biti pristojnija. Ubeđen sam da ćemo mi to uspeti zato što drugi izbor u stvari i nemamo. Hvala

Javljam se i reklamiram povredu člana 107. Poslovnika o radu Narodne skupštine, prvi stav koji kaže da govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine.Molim

govora nije bilo o zaštiti životne sredine u ekspozeu tadašnjeg mandatara. Tako da nije mogao da spomene poslanika Vojislava Šešelja, on nije govorio o zaštiti životne sredine ni dve sekunde.

Nataša.Znači, ja samo tumačim Poslovnik, samo ja mogu da tumačim Poslovnik. Tako su demokrate napisale još pre 10 godina i mi to poštujemo.

Ne može to po Poslovniku. Molim poslaničku grupu da prouči Poslovnik. Znači, samo ja mogu da povređujem Poslovnik, Blažić ne može. Hvala vam puno. Znači ne glasamo.Đorđe Vukadinović, Milovan

povreda člana 107, koji govori o dostojanstvu Narodne skupštine.Gospodin Saša Radulović koji trenutno nije u sali verovatno tvituje, napisao je da Narodna skupština Republike Srbije podseća na farmu i umesto da sedi u Narodnoj skupštini i da učestvuje u njenom radu on na najgrublji mogući način vređa Narodnu skupštinu.Naravno, ne tražim da se o tome glasa, niste za to odgovorni vi gospođo predsednice, ali prosto hoću da građani Srbije i narodni poslanici znaju čime se bavi čovek koji je u isto vreme bio ako se ne varam stečajni upravnik u 13 kompanija, koji je svojoj ženi nameštao poslove i koji nam danas drži lekcije o tome kako treba da se vodi srpska ekonomija.Po njemu, srpsku privredu treba kompletno poslati u stečaj i onda je prodati kilo po kilo, ali taj eksperiment neka proba da izvede u nekoj drugoj državi tamo gde duguje porez u Srbiji mu to neće poći za rukom, ali u svakom slučaju molim vas da ukažete gospodinu Saši Raduloviću da više Narodnu skupštinu ne naziva životinjskom farmom. **Maja vam kažem nešto. Ovo je stvarno skandalozno. Nemojte da mislite da je poslanik, biti poslanik samo ako ta osoba sedi unutra u sali i nešto izgovori za govornicom. Biti poslanik, znači, predstavljati građane Srbije na svakom mestu u Srbiji i van Srbije.Znači, društvene mreže nisu nešto toliko virtuelno da mislimo da možeš pre podne da bude dr Džekil, a popodne ministar Hajd ili obrnuto. Znači, to nije dozvoljeno.Ovo je zaista teška uvreda za parlament Republike Srbije. Mi ovde imamo ozbiljnog mandatara i želim da se zahvalim i njemu i svim poslanicima koji tri dana ozbiljno razgovaraju o politici, jer on je ovde treći dan. Nikad nismo imali priliku u istoriji parlamentarizma od devedesetih pa na dalje da jedan mandatar tri dana sedi sa nama i svakom odgovara na svaku njegovu primedbu.Ja sam mu zahvalna na tome i svim poslanicima, bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju, koji su odlučili da rade i da sede ovde tri dana.Ali uvrede, to zaista ne dozvoljavam i ne znam kako da promenim odredbu da i poslanici mogu da povređuju Poslovnik, a ne predsedavajući koji zaista nema veze sa društvenim mrežama i sa tako ružnim komentarima koje sebi dozvole pojedinci.(Vojislav

dok nisam postao narodni poslanik.Ja se javljam po članu 27. Gospođo Gojković, vi predstavljate celu Narodnu skupštinu. Ne smete navijački da se odnosite ni prema jednoj strani, nego da objektivno sagledavate stvari.Vi ste sada ovde rekli da Vlada Mirka Marjanovića nije vodila računa o ekologiji, a Vlada Mirka Marjanovića u kojoj smo bili mi srpski radikali kao najjači koalicioni partner, najveću pažnju ekologiji je Blažić je bio ministar ekologije u toj Vladi i sada što je njemu bilo lakše da uzme taj govor koji je spremao 1998. godine, malo prepravi, nego da spremi novi govor, to jeste bilo korisno pod uslovom da se ne primeti, ali nismo primetili.Ako vi niste, možete da proverite, vi možda i ne pamtite te stvari dobro, vi ste bili tada ministar bez fotelje, pa pa kao Slavica ovako, bez fotelje, tako da ne pamtite. Ja koji sam bio potpredsednik Vlade i nadležan za taj resor u Narodnoj skupštini, pamtim vrlo dobro, pamti gospodin Mirčić i ovo je narušavanje ugleda Narodne skupštine. Ne može jedan govor da sadrži 20 godina.

iznosi ocene na račun drugih poslanika koji ne govori po dnevnom redu i nemate i zloupotrebljavate vašu poziciju predsednika Narodne skupštine, jer vi niste predsednik Tvitera.Trebate vi niste predsednik Tvitera.Trebate da vodite računa o redu u Narodnoj skupštini, to vam je posao. Dozvoljavate vređanje, omalovažavanje poslanika, radite istu stvar i sami to činite. Ugrožavate dostojanstvo Narodne skupštine. Ovo nije dostojno Narodne skupštine. Ovakav razgovor nije dostojan Narodne skupštine, o tome bi trebali da vodite računa.Očigledno ne vodite, dozvoljavate da se mimo Poslovnika govori, mimo tačaka dnevnog reda, dozvoljavate vređanje, omalovažavanje. Molim vas da uozbiljite rad Narodne skupštine.Zahtevam da se glasa o ovoj vašoj povredi Poslovnika. Ovo je nasilje nad poslanicima. Hvala vam poslaniče.Dužna sam da vam odgovorim, verovali ili ne, iako vi ne volite da vama neko nešto kaže, ali po Poslovniku moram da vam objasnim, da ja ničim nisam povredila dostojanstvo ovog parlamenta, to radite vi od prvog dana od kako ste došli, ali ovo je vrlo konkretna primedba.Verovatno vi možete taj svoj, to što ste izneli na Tviteru, koliko sam razumela, da li je tako, da evo pokazuju svi, ja ne protiv ni vas ne protiv nikoga, imam druga posla, da ste vi uporedili parlament, Narodnu skupštinu Republike Srbije sa „Farmom“, to je skandalozno, to je stvarno skandalozno i hvala vam što ste mi rekli da imam pravo da izričem i opomene, ali neću, a opomenu bi dobili vi. Opomenu bi dobili vi, jednu, drugu, treću i onda morate da napustite rad parlamenta, to znači to vaše pozivanje na ovaj član.A to što vi nemate ni trunku tolerancije da istrpite, da neki drugi poslanik nešto kaže o vašem ponašanju i vašim, pa ne mogu reći političkim stavovima jer ih još nismo čuli, nego vašem viđenju šta su za vas kolege poslanici i šta je ovo zdanje za vas i šta znači za vas volja građana Srbije koji su zaokružili ove ljude, pa i vas sticajem okolnosti, to ste pokazali u ovoj jednoj jedinoj vašoj rečenici.Dakle, videćete na glasanju šta misle poslanici o vašem ponašanju, a šta misle o mom vođenju sednice. Verovali ili ne, da vam ja kažem jednu lekciju o demokratiji, glasanje je sve. Ne siledžijsko ponašanje, ne tvitovanje, nego glasanje i oni će svojim glasanjem pretočiti volju građana Srbije ovde u parlamentu kada budemo stavili na glasanje ovaj vaš zahtev da sam ja prekršila Poslovnik.To vam je bila mala lekcija o demokratiji i parlamentarizmu. Ja sam vaša starija koleginica, ovde sam 26 godina i vrlo sam raspoložena da vam pomognem da naučite šta je parlament i šta je demokratija i u Srbiji u svim drugim državama, a nemate pravo na repliku i nemate pravo na povredu Poslovnika na stav predsednika parlamenta.Prema tome, možete svi sad da podignete, kamere su usmerene ka vama, slikajte se, postavite to na Tviter nalog, a mi ćemo da radimo i

a umesto da se skandalizujemo nad tvitovima, ja isto ne pratim to, pojedinih poslanika, hajde da se malo potrudimo da nam Skupština bude pristojnija i da manje liči ili da manje asocira na tu već pomenutu ustanovu, da ne kažem instituciju.Ja imam svega tri minuta i zaista iluzije i nemam ambicija da sam toliko pametan da mogu u tri minuta da odgovorim na ono što je mandatar ovde govorio 10, 12, 13 sati u dva dana. Ali, u tom smislu bih ga takođe podsetio i zamolio da pažljivo sasluša barem tih tri minuta i da shvati najdobronamernije to malo što će se moći reći u tom periodu.Da li iko ovde u sali zna nekog ko je govorio o evropskoj parlamentarnoj praksi čiji je ekspoze trajao šest sati? Nisam siguran da je to razlog da se hvalimo time. naravno, to deluje kao sitnica, ali ovde su mnogi govornici iz redova skupštinske većine to isticali kao posebnu vrlinu. Sve se može reći relativno kratko. Nije slučajno da je pet mandatara, pet premijera posle 2000. godine svoje ekspozee imalo u rasponu od ne znam 20 minuta do sat i po. minuta do sat i po. Sve preko dva sata je zapravo nepristojno i ne može da drži pažnju. To znam ja, to znate vi. Žalosno je što niko od prijatelja i savetnika gospodina Vučića, odnosno mandatara, izvinjavam se na ličnom obraćanju, nije to mu rekao i prijateljski skrenuo pažnju.Da li isto tako znate u evropskoj parlamentarnoj praksi da neko ide dva puta na vanredne parlamentarne izbore iako za to nema razloga, ni potrebe, jer ima apsolutnu većinu u parlamentu i nema nikakve proteste i nemire? Da li je iko u evropskoj parlamentarnoj praksi promenio četiri ministra odbrane, privrede, finansija u roku od četiri godine?Problem je u tome, i sa time ću da završim, jer nemam iluzija da se može raspravljati o tome ovako kratko, a nadam se da ću dobiti pravo makar na repliku ako bude prilike. O politici se ovde ne može razgovarati, jer je politika aktuelne vlasti, prethodne i sadašnje, potpuno neuhvatljiva. Mandatar je u svom ekspozeu i najveći evropejac i najveći patriota i veći evropejac od gospodina Jovanovića i veći patriota od nas ovde koji sedimo sa leve ili desne strane.Nevolja je u tome, draga gospodo, što vi time uz pomoć medija i apsolutne kontrole elektronskih medija i tabloida možete proizvoditi tu paralelnu realnost, ali to slabo funkcioniše u praksi. Poenta

Način na koji je vođena Srbija prethodnih godina, nemam iluzija da je i ranije bilo dobro, nije dobar, ne može se to završiti, a to kako se skupštinska većina, nažalost i mandatar, ophodi prema ovih četiri, pet poslanika koji su pokušali nešto da kažu nije dobar, nije demokratija, asocira na neka druga vremena i na druge predele.Nije vama povređeno, napadnuto dete gospodine Vučiću. Vi ste napali gospodina Pajtića i njegovu suprugu. Nisam advokat gospodina Pajtića, to je realnost. Niste vi napadnuti od strane Radulovića, nego se vodi prljava kampanja protiv gospodina Radulovića. Oni nisu članovi moje poslaničke grupe, ali to je žalosna činjenica. Zahvaljujem.

Posle izbora ste govorili da ste gotovo većina i da je moguće i da formirate Vladu. Ovde vas je mnogo više. I za razliku od vas i svih drugih, ja sam ovde da odgovaram svakome od vas.Izvinjavam se što vas se ne plašim,

čuje. Podsetiću vas, stvar je stila koliko ćete da govorite. Jedna Angela Merkel govorila je dva i po sata. Njoj su aplaudirali stojeći 15 minuta, pa to niste rekli da podseća na neka druga vremena, što ste govorili za vreme kada neko aplaudira 15 sekundi. Zato što vi o tim drugim vremenima govorite jer ne znate šta biste drugo, zato što biste da vratite Srbiju u vreme kada ste otimali pare od Državne lutrije Srbije. Državna lutrija Srbije je jedina institucija u svetu koja je donosila minus našoj zemlji, donosila minus Republici Srbiji, zato što je davala pare Đorđu Vukadinoviću. Zato vama smeta ovo i zato ćete vi da govorite o diktaturi i svi drugi će da govore o diktaturi.Pogledajte diktaturi.Pogledajte kako ne umeju da trpe kada im neko odgovori. Odmah histerično reaguju, pritiskaju dugmad, viču, mašu, skaču i sve ostalo. Kako nisu naučili da im iko igde odgovori? Zato što su naučili da mogu da izgovore šta hoće.Da vidimo ko je diktator, da li je diktator onaj koji se nikada nije pojavio u Narodnoj skupštini i nikada nije odgovarao narodnim poslanicima, kao što su to činili predstavnici njegove stranke, ili sam diktator ja koji sam došao da ih sve čujem, da ih sve saslušam i da im na sve strpljivo i trpeljivo odgovorim, bez obzira na činjenicu što su učestvovali direktno u razaranju i lažnom, fiktivnom trošenju naših para nizašta, za ne izvršene usluge, samo da bi oni bili dobro finansirani i da bi obavljali svoju političku ulogu, nizašta više.Vi govorite ovde da neko hoće da bude i evropejac i patriota. Ja jesam za ulazak Srbije u EU, nikakav evrofanatik nisam. Jesam rodoljub, volim našu zemlju i poštujem sve njene građane. I Srbin sam. To da sam Srbin nikad nisam menjao, za razliku od nekih, koji su išli i na druge liste, manjinske liste, da bi postali poslanici.Da podsetim građane Srbije, da biste se dočepali fotelje u ovom parlamentu bili ste Vlah. Pa nije prošlo, prošao je jedan ispred vas. Vama je falilo malo. Tražili su 0,4% glasova umesto 5% glasova da bi mogao da sedi ovde i da nam drži predavanja i pridike.Svakog pridike.Svakog dana gledam šta je to što izgovarate. Nikakav problem ja nemam sa ti što ćete vi da pohvalite jednog, drugog, trećeg, petog. Ja tu nikakvu razliku i ne vidim i nema tu razlike, zato što vaša jedina ideologija, i vaša i nekih drugih pored vas i u blizini, je samo Državna lutrija Srbije. To vam je jedina ideologija, kako da se dočepamo Državne lutrije Srbije pa makar optuživali Srbiju da liči na najgore mesto na kugli zemaljskoj, pa makar sve najgore o svojoj zemlji govorili, makar sve najgore o svojoj državi govorili. Ne interesuje vas šta, kako i koliko ste u stanju protiv svoje zemlje da uradite samo da biste se ponovo dočepali Državne lutrije Srbije. E, od Državne lutrije Srbije za vas više nema ništa. Sad te pare idu u budžet Srbije i idu građanima Srbije.Nemojte da Srbije.Nemojte da pretite kako će da se završi, jer ja iz ove zemlje neću da idem. Ni vas, nikog od vas ovde, svih zajedno, ne plašim se ni malo.Kad govorite o tome ko je kome šta pominjao, ja sam pominjao direktorska mesta, a ne da pominjem decu koja nikakve veze ni sa čim nemaju, koja su kriva što su nekada išla u neku školu i bila vrlodobri đaci. Ali, to govori o vama, jer je patološka mržnja koju gajite zbog Državne lutrije Srbije.Građani Srbije treba da znaju, ja, Aleksandar Vučić, kriv sam što Državna lutrija Srbije više ne plaća reket Đorđu Vukadinoviću i što više neće da mu plaća taj reket i biću kriv za to i u buduće. Taj reket probajte da naplatite negde drugde, ali od državnih organa i državnih preduzeća taj reket više nećete moći da naplaćujete. Pričajte vi šta god hoćete, ali na jedno samo računajte… nešto se sekirate, nešto brinete, nešto vam vreme ne odgovara, nestrpljivi ste. Ja imam vremena koliko hoćete, nigde ne žurim i mogu da odgovaram i da govorim, jedini sam predlagač, u skladu sa onim što ste donosili u ovoj Skupštini, koliko želim. Vi donosili, svi ti koje hvalite, a ne ja, u skladu sa vašim pravilima iz te Bavarske ili ne znam koje Nemačke,

Nema više otimačine iz Državne lutrije Srbije, pa čak ni za Đorđa Vukadinovića, šta god radio, i ma koliko puta promenio veru i naciju. Zahvaljujem se.

i savetovali svojoj većini da omogući opoziciji makar 10 sati, duplo više vremena za raspravu, ali to niste učinili.Što se tiče promene vere za večeru, gospodine Vučiću, vi ste ovde jedini, uz poneke svoje saborce, koji ste menjali veru za večeru, i to takođe svi ovde znaju. Manipulacija i pet puta pomenuta insinuacija sa jednim legalnim i legitimnim poslom, ako imate bilo kakve primedbe, vi posegnite, imate vlast, institucije, pa preduzmite. Ovde u Skupštini obmanjivati javnost, moji stavovi

Vukadinović** Vi ste potpisali Briselski sporazum i zato ste sada ovde. Vi ste uradili ono što nisu hteli ili smeli da urade ovi žuti. Na njihovu dušu ide ovaj Poslovnik. Tu se jedino slažemo i on jeste restriktivan, a vi ga još restriktivnije primenjujete.Što se tiče promene, vi ste postali protestant, ne znam da li ste Srbin ili niste, politički, ideološki svakako niste. još 15 sekundi, pa pokušajte to da izdržite. Vi bi voleli da ličite na Angelu Merkel. Voleli biste da ličite na Putina, ali nažalost najviše me asocirate na Kaligulu i Nerona.

Sami sebe demantujete. Treći dan smo ovde, 16 puta 20 plus pet. Znači, nemojte da obmanjujete javnost i da stalno pričate o nekom ugroženom pravu. Pravo su vam dali građani Srbije. Meni je jako žao što za vas i za vašu opciju nisu glasali masovno, pa da imate ovde 50 sati, ali šta ćemo, građani Srbije sami vrlo dobro prepoznaju, nikada ne greše, bez obzira šta vi govorite građanima Srbije i glasali su da većinu čine ove partije koje sede To je izbor građana Srbije. Nemojte da se ljutite na građane Srbije i da im svaki dan čitate lekciju zašto su vam dali samo sedam minuta da govorite na jednoj sednici. Nemojte nama da se žalite, pošto ja nisam pravila Poslovnik, a nisam ni izašla da glasam za vas. Prema tome, nemojte to da radite. To je ponižavanje parlamenta ako svaki dan izgovaramo izmišljotine da ste nečim ugroženi. Nemojte to da radite. Ne možete da mi odgovorite, jer to ste čuli preko primera Vojislava Šešlja, a ovde se radi po presedanu.Reč